neznanjem, nevaspitanjem i lažima. Ja sam taj, gospodine koji sediš sa onima koji su rekli, citiram: „Ja se zalažem za izručenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova i Metohije“, sedite tamo sa njima, ja sam taj, gospodine, za razliku od vas, koji sam prvi u istoriji Hrvatskog sabora, pogledajte snimke sve tamo, uzeo diskusiju i prozvao bivšeg predsednika Republike Hrvatske, HDZ. Imate to u knjigama.

o čemu ne znate.Vaš je predsednik, sram vas bilo, izručio čoveka koji je lagao da je JNA odsekla 600 glava Albanaca i prodavali ih za 5.000 maraka. To se zove vaš bivši predsednik. Rekao je da je morao pod pritiskom. I gle čuda, ko ga je dočekao u Nišu ispred suda.

čuda, gde ga je doveo? Znate gde ga je doveo? U Vladu Republike Srbije, iako ga je JNA osudila na šest godina zatvora. Dobio je internet, nagradu

Sram vas bilo! Vi ćete mi govoriti? Ja sam taj koji je u Hrvatskom saboru prvi rekao Franji Tuđmanu, prvi diskutant, imate to gde god hoćete snimljeno, ja sam taj koji sam bio pretposlednji svedok Slobodanu Miloševiću. Vi ste mog predsednika i vašeg otpremili u Hag na Vidovdan. To su dve mrlje u istoriji našega naroda. Izručenje glave Karađorđa. Izručili ste njega. Ja sam pretposlednji svedok i znam šta se dešavalo. On će biti proglašen za heroja. Sad ću citirati, samo na kraju dozvolite jednu rečenicu.Jeste čuli ko je Dajana Džonston? Vama je to smešno.Citiram Dajanu Džonston: "Na krilima narodnog slavlja 2000. godine zbog pada Slobodana Miloševića koje se graničilo sa pijanstvom, Srbiju je u jagmi za vlast smelo stampedo nestručnih gramzivih, bahatih ljudi, uobraženih lidera fiktivnih političkih stranaka, samoproglašenih lidera, eksperata, polu-sveta svih

Ja sam taj koji je izbegao 12 puta, nikada u životu nisam zakasnio na posao. Ovde sam od 2012. godine. Nikada ovde niste

Tomaševiću, rekli ste da ste se borili punih pet godina. Mi Srbi koji živimo na Kosovu i Metohiji borimo se već 25 godina. Sram vas bilo!Dok vi bilo!Dok vi u ovom trenutku znate gde su vaša deca, ja ne znam gde su moja deca. I niko ko živi na Kosovu i Metohiji nema tu sigurnost da može da bude negde, ili u nekom drugom gradu ili u nekoj drugoj državi, drugoj prostoriji, a da ne brine šta će se desiti i kako će svoje dete ispratiti i dočekati iz škole.Ja ne znam gde ste se vi borili, dole kod nas vas nisam video. Verovatno ste švercovali nešto i očigledno ste, moram vam to reći, ili gluvi ili zdravstveno niste dobri i zamoliću profesoricu Slavicu Đukić Dejanović da vam zakaže jedan termin.Ja sam rekao da nisam polagao zakletvu u kosovskoj skupštini, polagao sam zakletvu pred srpskim narodom koji me je birao i pred srpskim poslanicima koji su me birali. Jer, kako za vas važi pravilo, vi niste položili zakletvu ovde u ovoj sali, polagali ste zakletvu tamo nekome ko vas je birao, a zašto to pravo oduzimate nama Srbima koji moramo da se institucionalno borimo da bi našoj deci omogućili bolji i sigurniji život?Umesto

različite vizije, ali što se tiče politike, što se tiče Kosova i Metohije, ja bih vas zamolio da se ujedinimo, da budemo jedinstveni, da budemo složni i da delujemo jedinstveno. Jer, ovo što vi radite, jedino pomažete Kurtiju a ne nama Srbima koji živimo i borimo se da opstanemo dole na Kosovu i Metohiji. Hvala.

se zahvaljujem uvaženim poslanicima koji ovde često puta pominju nešto što sam ja izgovorio pre sedam godina. Ja nikada nisam pozivao na silovanje, niti Ane Brnabić, niti bilo koga. Nažalost, nikada nisam imao prilike ni da odgovaram zbog toga. Jesam rekao da je zla, jesam rekao da je neznalica i iza toga stojim, to je činjenica i to se pokazalo proteklih godina dok je vodila ovu Vladu.Ja nemam prilike da govorim o tome da sve što su poslanici vladajuće stranke ovde govorili o zapošljavanju, o radnim mestima, da je sve to jedna neistina i da je sve to jedna velika laž i jedan veliki balon.Građani Srbije, pogotovo radnici Srbije, odlično znaju kako žive u ovoj državi, odlično znaju da rade za bedne plate, da 400 evra koliko je minimalna zarada i koliko prima 500 hiljada ljudi u Srbiji je nedovoljno za jedan normalan, ne samo normalan život nego da se uopšte preživi sa tom platom. Da ne govorim o tome da su preko noći promenili metodologiju računice pa su sa 26% smanjili nezaposlenost na 12%, itd, O tome treba da se govori, o tome trebamo da pričamo, da su to prazne priče, mantre o zapošljavanjima, o novim radnim mestima itd.Da ne govorim o tome da se ovde radnici teraju da nose pelene, da se ljudi maltretiraju, šikaniraju, mobinguju, da kineski investitori koji dolaze zabranjuju slobodno sindikalno organizovanje, zabranjuju slobodu udruživanja, itd. To je ono što je fakat i to je ono što je činjenica, a sve ostalo prazne priče.Hvala vam gospodo što me podsećate na te stvari, ne želim da se vraćam na nešto što je bilo pre sedam godina. **Stojan Radenović** Hvala,

ovaj veliki junak od malo pre. Slušajte njegove reč: "Baš me briga što je Ana Brnabić fikus premijer, lezbejka i to nikad nisam komentarisao, ali što tako zla, podmukla neznalica, član trilateralne komisije predsednika UO Naleda sada staje na stranu narkomančine i ubice…I, da vam sada pređen na ovo što je rekao da nije bilo nikada: " E, pa draga fikus premijerko, želim ti, to je on poželeo, da te jednom taj isti Mitrović zatvori u Zadruzi u četiri zida, bez ključa, sa jednim obdarenim Afroamerikancem tek puštenim iz zatvora i da taj šou narod gleda jedno par meseci, pa da vidim da li bi posle toga branila najgori ovozemaljski šljam". Napisao na svom Fejsbuk profilu ovaj Veselinović od malo Jel vas nije sramota prvo što ste ovo uradili, a drugo, ovog kukavičkog, bednog govora koji ste malo pre održali, u kom tvrdite da se ovo nije desilo. Jel vas nije sramota? A gde je junaštvo? Gde je junaštvo ili izvinjenje uputite ili da stanete iza svojih reči. Nešto bolje, gde je trunka jedna časti svih ovih koji sede oko vas za vas takvog kakvi ste ništa me ne čudi dalje. A gde je trunka časti za bilo koga od ovih što sede oko vas? Jel ovo podržavate? Jel ovo podržavate? Jel to vaš zajednički moral? Jel to ta borba protiv nasilja? Ovo? Ovo nije ljudsko ništa?A znate šta je? To je još jedan fantom nije onaj od malopre jedini fantom kog imate. Jel znate gde je bio ovaj kada mu je to trebalo zbog funkcije, konkretno funkcije savetnika predsednika Vlade AP Vojvodine 2014. godine u Bulevaru Mihaila Pupina Novi Sad. U Novom Sadu vam je ovaj junak što hoće da bude silovana Ana Brnabić živeo. Pa, je onda 2018. godine postao, isto kao ovaj drugi fantom malopre, gradski odbornik u Beogradu na listi Dragana Đilasa.Dakle, ne samo da ste lažovi najveći na svetu, ne samo da ste licemerni, odvratni, kakve čovek ne može ne samo da ste vi jedini pravi fantomi, nego ste zaista takva ljudska beda i mizerija da me živo zanima šta još možete da uradite pa da budete još gori.

i što sam pomenuo onaj gnusan, tužan komentar za našeg predsednika Gradskog odbora, Vladimira Goatija, decionista. Pa, šta je to nego jedan jedan totalni primer antisemitizma, jedna sramota za ovu politiku i za to što se zastupa? Kakav je to način? Na kom smo mi nivou?Onda kažu – mi govorimo stvari koje ne stoje. Šta je to nego ogoljeni antisemitizam, politika od 1941., šta je to, o čemu mi ovde pričamo?Uvaženi građani Srbije, znate u šta nas ovakva retorika vodi. Hvala puno.

Pod jedan – verujte, ljudi, ne zanima mene Željko Veselinović. On je o sebi sve rekao. Mene zanimate vi ostali koji sedite pored njega. Koji sedite i dozvolite sebi da sedite pored čoveka koji je ovakvu stvar napisao nekoj ženi.Ne volite Anu Brnabić? Nikakav problem. Niko vas ne tera da me voli, ali vi podržavate čoveka koji je jednoj ženi rekao da želi, ne rekao, napisao, sastavio, seo, razmišljao o tome i objavio i nikada nije obrisao – da želi da tu ženu neko više meseci siluje u rijalitiju. Vi sedite sa takvim čovekom, pored takvog čoveka. Time vi podržavate takvo ponašanje. To govori o vama. On mene ne zanima, vi me zanimate. Sve žene tamo preko puta koje su pristale da budu na listi licemernog naziva „Srbija protiv nasilja“, a na kojoj je takav čovek jedan od najpozvanijih, valjda, da priča o moralu, o tome kakva ova zemlja treba da bude i protiv nasilja. To je jedna stvar.Druga stvar – samo da ne pređemo preko jedne užasne stvari koja se danas desila.Vi ste, gospodine, rekli da je predsednik Republike Srbije dogovorio da ga linčuju u Srebrenici. Sram vas bilo! To je bio pokušaj ubistva tada predsednika Vlade tada predsednika Vlade Republike Srbije. Vi ste time pljunuli, opet, ne na Aleksandra Vučića, nego na ovu zemlju i na tu Vladu i na sve građane ove zemlje. Sram vas bilo, da se ne zaboravi!

godina vlasti SNS i njenih koalicionih partnera drži onaj ko je do juče bio taj koalicioni partner.Šta je smešno?Od 2012. godine ste bili na vlasti u Bečeju. Od 2012…Šta ste bili pre POKS-a? bili pre POKS-a? A pustite to? Odlično. Odlično, ovo je dobar odgovor. Hvala lepo.Demokratska stranka Srbije. Jel ja to krijem? Ali, ja ne kažem – pusti, jer ja se svoje prošlosti ne stidim. Bili ste u koaliciji od 2012. godine, do 2012. godine.Što se tiče borbe protiv kriminala i korupcije, kreće borba protiv kriminala i korupcije oko Toplana. Ne znam što vam te Toplane bile fetiš? Toplana u Novom Sadu, pa Toplana u Bečeju. E, tu Toplanu u Bečeju sad istražuju, pa ćemo da vidimo kako će da završi ta borba protiv korupcije i kriminala.Pogledajte sada…Da ja malo obustavim, posle ćemo, baš je

Dobro, vidim da mu je loše, staću.Znači, to je jedna stvar.Druga stvar – pogledajte sada ovo. Dakle, juče su se priključili ovima koji su u Dubrovniku govorili kako Vojvodina treba da se, kako se Vojvodina nasilno posrbljuje, kako je u Srbiji zlo koje će završiti tako kad Vučić padne sa vlasti da će biti ubijen i onoga ko se hvalio imenom, poput Dinka Šakića.Dakle, juče su se njima priključili. Danas već u srpskoj Skupštini imamo priliku da čujemo ono što nikada niko nije izjavio, osim zvaničnika Zagreba, Prištine i službenog Sarajeva, dakle bošnjačkog dela Sarajeva, a to je da je Aleksandar Vučić sam na sebe pokušao atentat.Dakle, ovo, evo, ovo, evo, ponavlja on.Ne sumnjam ja to da to ima razloga da ponavlja, a i do toga ćemo doći. Vrlo brzo, kad budemo pričali o tome ko za koju službu radi, ko sa kojom službom koketira, itd. Jer, nije slučajno da se baš ovde ponavljaju misli iz najgore zagrebačke kuhinje. Evo, samo toliko ću reći.Ono što je dalje zanimljivo to je da nam objašnjava čovek, mrtav hladan, kao visoki i veoma uvaženi funkcioner svoje stranke, elokventno, potkovano, naučno dokazano, da veća plata znači manja. Dakle, bolje je bilo ljudima kada su imali manje plate, nego sada kada imaju veće plate. Dakle, ako želite da ljudi imaju manje plate, vi glasajte za njih, oni će vam vratiti one plate koje ste imali pre deset godina, jer to je njihov program, pa ćete bolje da živite sa manjim platama, nego sa većim platama. Mi ćemo nastaviti da podižemo plate i penzije, a vi profesore kao matematičar, pokušajte da to dokažete, to bih voleo da vidim, mada biste pre uradili neku Kvadraturu kruga, ili nešto slično i izračunali površinu svemira, jer ovo teško da može da se izračuna.Nacisti, kaže, smeta mu jako što je neko rekao – nacisti. Ja ponavljam, ja ne znam ni za jednu drugu političku opciju koja je ikada u istoriji čovečanstva obeležavala vrata političkim protivnicima, osim nacista koji su to radili jevrejima.Kada mi date drugi primer, ja ću vam reći evo drugi primer, ima drugi primer, to su možda radile ustaše

naravno, prigovara nam dakle danas, retroaktivno nam prigovara sve sporazume koji su potpisani u vreme kada je bio sa nama u koaliciji, tada nije prigovarao, tada je bilo da toplana radi, a sporazumi nisu važni, odjednom su postali važni, odlično, to je jako zanimljivo.Ono što neće uspeti, ni oni ni njihovi novi partneri i drago mi je što vidim da im se dokazuju da na svaki način pokušavaju da od njih izmame aplauze, podršku, itd. Nećete uspeti u svojoj podvali da pod lažnom patriotskom pričom uvučete ovu zemlju u rat i sukob i da izgubimo sve. To je vaša politika, to je politika vas koji imate gazde bog zna gde, jer ovo ne može da radi onaj kome je stalo do Srbije, da izmislite priču kako treba proglasiti okupaciju, evo ga stenogram.Ja juče kažem – zašto tada nije proglašena okupacija? Zašto tada nije proglašena okupacija?Dobacuje vaš lider iz prvog reda, pa kaže – nije bilo nezavisno, misleći na Kosovo, nije bilo nezavisno? A sad je nezavisno? Otelo se. A vi priznajete njihovo samoproglašenje,

ovo je koalicija koja prihvata samo proglašenje, pošto je nastupilo samoproglašenje koje oni priznaju, nastupio je trenutak kada je moguće proglasiti okupaciju. Pošto samoproglašenja nije bilo 2005. godine, tada to nije bilo moguće.Kažete

toga.Pošto me pitate gde sam bio, i to gde sam bio, sad bih pobegao glavom bez obzira, jer nikada ne bih sebi dozvolio da uđem u koaliciju sa onima koji brane Novom Sadu da se brani crkva.Evo, to vas sada pitam otvoreno, vas kao POKS, da li ste za to da se izgradi crkva na Limanu? Da li ne? Zašto to niste javno rekli nikad nigde?Hoćete da kažete to i ovima koji to organizuju? Odlično. Odlično. Dođite da podržite to. Dođite to da podržite.Poštujem to. Odlično. Drago mi je da ste to rekli.Gospodine Vučeviću, čuli ste odgovor, kažu da podržavaju.Ja mislim da bi sad bilo najbolje, gospodine Vučeviću, da ih pozovete da se pojave na mestu gde treba da se udari temelj te crkve, da se i oni pojave, da dođu i da pokažu da i oni podržavaju, a ne da su na strani Ane Lalić, kojoj smetaju crkve u vizantijskom stilu.Na samom kraju, smeta vam i boli vas to što vam neko kaže da ste izdajnici, a ne smeta vam kad vaš lider ovde naziva pola sale izdajnicima? To je u redu?Mi jesmo, jel tako, Jeliću? A nismo ti bili izdajnici kad si došao da kmečiš kod Miloša Vučevića i kod Igora Mirovića da ti da neki mandatić – da li može neko malo mesto, eto samo da nije nešto veliko, čisto da smo tu. Jel se ne sećaš toga? Ja se sećam, bio sam na pregovorima. pregovorima. Nije te sramota?Ti ćeš da nam odrediš da li smo izdajnici ili nismo izdajnici? Ti? Od NATO stranke si došao do toga da si veliki patriota.Ti bre, lopino, nekome nešto da pričaš? Lopužo, bre, jedna! Lopužo najveća novosadska! Jedina si konkurencija ovom drugom. Jedina si konkurencija ovom drugom. Lopužo jedna! Ti ćeš nekome da kaže da je izdajnik? Ti ćeš nekoga izdajnikom da nazivaš?Kako vam sada ne smeta ovo, gospodine Tomaševiću? Kako vam ne smeta? Što se ne okrenete da mu kažete – umukni, ne nazivaj nikoga izdajnicima?(Nenad

tome, ja vam želim srećan put u novu koaliciju. Uživajte u toj koaliciji. To vam je super. Tamo vam je i mesto! Oduvek je i bilo. Lepo ste se našli, sada uživajte.Sve ove toplane i sve ove stvari ćete videti kako funkcioniše borba protiv korupcije, pa ćemo da vidimo gde je šta je, kao i neke druge stvari koje ste radili za koje vrlo dobro znate i vi i ja, pa ćemo onda da vidimo kako ćete biti tako hrabri i osokoljeni da pozivate i prozivate druge.Što se vi ne javite za reč? Šta je vama? Što ste nervozni? Samo polako. A možete i da se čuvate kod istražnog kad budete išli, tamo ćete posebno da govorite.Ti ćeš nekoga da nazivaš izdajnicima, lopino jedna lopovska? Ološu, bre, jedan! Bitango jedna! Zahvaljujem poslaniku Jovanovu.Dajem reč Miroslavu Aleksiću poslaniku zbog povrede Poslovnika.

da, kao što pokušavate da delite lekcije o lepom ponašanju poslanicima opozicije, to isto uradite i poslanicima vlasti.Sve vreme je gospodin Jovanov vređao kolege poslanike, direktno se obraćao, što takođe zabranjuje ovaj Poslovnik, na jedan vrlo nepristojan način, na jedan brutalan način.Zamolio bih vas da na isti način na koji ste pokušavali da ukažete nama ovde u skladu sa vašim titulama, u skladu sa vašim iskustvom, isto to uradite i prema poslanicima vlasti, da probate da gospodinu Jovanovu kažete na koji način treba da se uz poštovanje, korektnost i lepo vaspitanje obrati drugim poslanicima, bez uvreda i bez direktnog obraćanja kao što to nalaže ovaj Poslovnik i član 107.Možete da pročitate, nije to mnogo, na dve strane. Imate od 105 do do 109. To su članovi koji su najvažniji za vođenje ove sednice i sigurno će vam to pomoći, pošto vidim da sekretar i služba neće da vam ukažu na to. Predstavnicima vlasti ne odgovara to, da se vi starate o Poslovniku.Druga stvar, molim vas, nemojte da duplirate vreme

sa neargumentom pokrenula lavinu ovih priča, diskusija i onda smo skrenuli malo sa teme.Ovde je isto primenjen član 103.Povreda Poslovnika,

Znači, vreme predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost. Sadašnjost je nešto što se dešava u ovom trenutku i to je mali trenutak između prošlosti i budućnosti. Prošlost je nešto što je bilo, tako da više ne postoji, a budućnost se još nije desila, pa takođe ne postoji. To je paradoks vremena.Član je 104. U ovoj sali dešava se novi paradoks vremena. Vaša dva minuta, kada govore poslanici Srpske napredne stranke, vrlo često traju po četiri minuta. Ja znam da je vreme relativno i to je u redu, ali kod vas je malo suviše relativno, posebno kada govore članovi Srpske napredne stranke, pa vas molim da se makar malo pridržavate ovog Poslovnika, jer ovo što radite stvarno nije u redu. Zaista nije u redu.Ne tražim da se izjasnimo.Hvala vam. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram članove 103, 104, 105, 106. i 107.Strpljivo sam čekao na povredu Poslovnika jedno 15 minuta. Dakle, gospodine predsedavajući, u buduće molim vas da obratite na to pažnju.Javio sam se zbog vređanja profesora Atlagića.Dakle, ja moram reći da su Srbi

a da to se nije desilo njihovom željom ni krivicom. Za razliku od nekih Francusa, koji su svojom željom postali dvojni državljani, odnosno uzeli državljanstvo one druge zemlje i tako im Srbija postala rezervna

Valjda smo izdajnici zato što smo dovoljno Srbi?Nismo mi pustili Kurtija i 2.108 terorista. Nismo mi puštajući ove, hapsili političko i vojno rukovodstvo i oficire i vojnike koji su branili Kosovo i Metohiju. To su radili oni. Nismo mi, gospodine predsedavajući, imenovali onog visokog hrvatskog časnika za načelnika Generalštaba. To su oni uradili. Nismo mi bili vlast 2008. godine.

Hvala vam, gospodine predsedavajući.Poslanička grupa Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija će glasati za izbor gospođe Brnabić za predsednicu Skupštine. Smatramo da predložena kandidatkinja ima veliko političko iskustvo…(Nenad

Aleksić** Ja ću nastaviti.Mi smatramo da predložena kandidatkinja ima veliko političko iskustvo, da ima kredibilitet. Bila je na čelu prethodne tri veoma uspešne Vlade Republike Srbije i pokazala je mnogo hrabrosti, ako pogledamo samo poslednje četiri godine, sa čime su se sve suočavale njene vlade.Jedinstvena Srbija očekuje da će gospođa Brnabić svojim predsedavanjem naći pravu meru. Evo, upravo vidimo koliko nam je to prava mera potrebna. I ono što je potrebno je smirenje tenzija. I nama je drago što je ona izrazila spremnost za dijalog, kao i za smirenje tenzija uopšte u parlamentu.Poznato je, dame i gospodo, da JS kao i naš predsednik, on pogotovo, da smo mi smatrali da treba i da možemo da se složimo oko tema koje čine esenciju opstanka ovog naroda. Mi smo bili uporni u tom našem optimizmu, ali vidimo šta se dešava, ne samo u parlamentu, već i u našem društvu. Sprovode se nekakva građanska hapšenja, ostvaruju se pretnje, jurićemo vas po ulicama, danas su aktivistkinje aktivistkinje SNS, sutradan to mogu aktivistkinje Jedinstvene Srbije, Socijalističke partije, potpuno je nebitno koje partije.Dok se na Kosovu i Metohiji suočavamo sa divljanjem albanskih ekstremista, u našoj severnoj pokrajini se radi na stvaranju vojvođanske nacije. I to nije ništa novo, dame i gospodo, ali se čini da je jako aktuelno.Zatim, govori se o nekakvom dosrbljavanju. Mislim da je gospodin Jovanov upotrebio izraz – posrbljavanje, ali precizno je dosrbljavanje, oni su tako to rekli. Zatim, slavi se 50. rođendan Ustava iz 1974. godine. Mi smo već navikli da neke pojedine grupacije idu u susednu Hrvatsku i lamentiraju na tobožnjom srpskom, srpskom, tužnom i ružnom sudbinom, ali glorifikovanje Dinka Šakića bar mislim da još uvek nismo imali. Ali, to su događaji iz Dubrovnika.Jedan po meni opasniji skup se desio u Zagrebu prethodne nedelje, dakle, u Hrvatskom saboru, veoma je važno naglasiti gde se taj skup odigrao, nije se održao u biblioteci, već u saboru i to je bio jedan okrugli sto u organizaciji zastupnika Ante Prkačina, koliko znamo, osumnjičenog i za ratne zločine, a tema je bila jedna

su ključne teme i oblasti za naš rad u ovom parlamentu. Očuvanje Kosova i Metohije, sigurnost svih građana, ekonomska, zdravstvena, socijalna, lična i ulazak, naravno, Srbije u EU. Juče je predsednik JS gospodin Marković u austrijskom parlamentu jasno poručio - jesmo za ulazak Srbije Srbije u EU, ali nismo da nas niko ucenjuje, niti navodnim sankcijama koje moramo da uvedemo, niti delom teritorije. Hvala vam najlepše. ima poslanik Borislav Novaković. Stekao se utisak na osnovu superlativa i načina na koji su opisivali njenu biografiju kao da kandiduju predsednicu SANU, a ne predsednika Skupštine.Skrenuo bih vam pažnju, kad padnete u sevdah superlativa, to se pretvori u svoju suprotnost. Vi ste se zapravo neodmerenim pohvalama na račun Brnabićke sa njom posprdali. Nemojte to da radite. Nađite meru i kada hvalite i kada kudite. A trebali ste da kažete samo šta od ličnih osobina, šta u domenu kompetencije tu osobu kvalifikuje da bude predsednica Skupštine.Dakle, predsednica Skupštine ili predsednik mora po logici stvari da bude kao ličnost umeren, odmeren, smeran, razložan i razborit, jer tokom skupštinskog zasedanja često dolazimo u situacije u kojima treba demonstrirati pribranost. Kod Ane Brnabić sam primetio samo isključivost.Pod dva, u ovom domu je potrebno da predsednik Skupštine demonstrira kulturu kompromisa. Ta kultura kompromisa podrazumeva toleranciju i smisao za drugo i drugačije. To se ne može reći za Anu Brnabić, koja je u dva maha izgovarala izraze koji su deo ulične kulture. O opoziciji je govorila kao govnarima i o opoziciji je govorila kao podguznim muvama. To vam, gospođo Brnabić, ne priliči. To nije rečnik predsednika Vlade, a još manje može i sme da bude rečnik predsednice Skupštine.Pod tri, predsednik Skupštine mora da pokaže objektivnost u ovom domu. Ni u jednom njegovom gestu ne sme se prepoznati kojoj stranci pripada. Mora da ima istu distancu i prema stranci koja ga je predložila i prema onim strankama koje nisu predložile. Ako baš hoćete, mora da demonstrira takvu vrstu političke kulture i tolerancije da bude blagonakloniji prema onima koji je nisu predložili nego prema onima koji su predložili. To je predsednik Skupštine koji brani i svoj lični i integritet svakog od nas ponaosob i integritet celog parlamenta.Pod četiri, mislim, gospođo Brnabić, da definitivno morate poraditi na rečniku. Ja vas nisam poznavao. Kada sam vas prvi put čuo, prva asocijacija mi je bio film „Specijalno vaspitanje“, jedna uloga koju maestralno iznosi Ratko Tankosić, a zove se Sarma. Vi pričate kao Sarma iz „Specijalnog vaspitanja“. Srpski jezik ima svoju rafiniranost, srpski jezik ima svoju nijansiranost. Ako želite precizno da govorite, ako želite kompetentno da govorite, onda morate malo poraditi na rečniku i na onome što govorite.Ne mogu vas podržati, prvo, zato što vas predlaže Jovanov, nezavisno od svega ovoga što ne ispunjavate. To je čovek koji je u jednom trenutku rekao da treba slati jezičke patrole u mađarske sredine na sever Bačke da provere da li Mađari znaju da govore srpski, pa ako znaju da govore srpski, onda su patriote, a ako ne znaju ili loše govore srpski, onda Mađari nisu patriote. To je šovinizam, to ne sme da se radi. Ne mogu da vas podržim, jer je vaš predsednik i čovek koji vas podržava Miloš Vučević, čovek koji je zajedno sa Zvonkom Veselinovićem, Andrejem Vučićem i Damirom Zobenicom organizovao krađu izbora u Novom Sadu, a krađu izbora operativno sprovode kriminalci, najveći narko diler u Novom Sadu, zove se Goran Kovačević Goranac. On ukrade najviše glasova po instrukciji Miloša Vučevića, a drugi kriminalac koji je njegov lični prijatelj, Marko Bosanac Boske, takođe krade na desetine hiljada glasova. To je potpuno obesmišljavanje demokratije.Napokon, ne mogu da podržim i zbog afere „Kontinental“ u koju ste vi direktno umešani. Dakle, Nikola Petrović je svojoj pomoćnici rekao da traži dva miliona. Ona je razgovarala sa vama. Obratite pažnju, vi ste lično obavili razgovor sa Markom Krendalom, koji je bio vlasnik te kompanije, i preneli mu da su dva miliona evra uslov da „Kontinental“ dobije posao. Zbog toga ste vi nedostojni ove funkcije i nećemo glasati za vas. Hvala, poslaniče.Dajem reč poslanici Biljani Pilja Pantić. Izvolite. Hvala predsedavajući.Povredili ste odredbe čl. 105, 106. i 107. ovog Poslovnika. 107. - govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Dostojanstvo Narodne skupštine je prekršeno samim tim što ovaj čovek, osuđeni kriminalac, sedi u ovom parlamentu. je i Margaret Tačer rekla - kad se dvoumiš šta ćeš da kažeš, reci istinu. I sad zarad istine i građana Srbije, pošto ste govorili tim promuklim glasom, ne zato što ste dostojni, pristojni i sve ovo što ste napomenuli da nema gospođa Brnabić, da nije sklona kompromisu, da nije kulturna, promukli ste zato što ste ovde divljali i nasrtali na profesora, i to su juče građani Srbije videli. Nemojte da mi dobacujete, molim vas pokažite osnovnu kulturu, pa se posle javite i pričajte. Molim vas, naučite se redu.Vi govorite o nečijem integritetu i kredibilitetu, vi koji ste osuđeni kriminalac, osuđeni kriminalac, vi koji ste poslali… Jel znate ko su Zoran Bojović i Dragana Živković? Otišli su u zatvor zbog vas i vaših kriminalnih radnji. Vi, gospodine Solunac, koji ste glasali za Predlog zakona o radu iz Soluna, vi da pričate o integritetu i kredibilitetu koji ste ukrali 1,3 miliona evra i dali posao Borovici, vi da pričate o kredibilitetu a primali ste platu u Gradskoj upravi za građevinu do 25. kada ste sami dali otkaz, jer nisu mogli da vam daju otkaz. Neko vas je tačovao, valjda ste navikli da dajete drugim ljudima vaše kartice i onda ste inkasirali 8,5 miliona dinara na ime plate. Mesečno ste uzimali platu od 78 hiljada da pričate o kriminalu, korupciji, nečemu, vi koji ste napadali policiju, vi koji ste rođenog sina instruisali da lomi izloge SNS i vi da kažete da Ana Brnabić nije dostojna ovde da sedi. Ne, gospodine Novakoviću, za vas su samo dve institucije ili zatvor ili bolnica, a Ana Brnabić će odlično rukovoditi ovom Skupštinom. Hvala.

ja se mojih prijatelja ne stidim, ne sklanjam i ne odričem. Oni koji su u životu nekada grešili za to su i odgovarali, ali je mnogo gore kada je neko pravio mnogo teže prekršaje, teža nedela, a onda je zloupotrebom političke pozicije, kuknjavom pred stranim ambasadama izbegavao tu odgovornost, tako da su to mnogo čestitiji ljudi koji ste spomenuli, nego što ste vi radili.Ja

i najveća kukavica. Znate li zašto ste najveća kukavica? Vi ste najveći kriminalac grada i najveća kukavice, jer ste bežali kao mali miš kod sudije za prekršaje da ne bi odgovarali za krađu i lopovluk, jer ste bežali od odgovornosti, jer ste plakali pred ambasadama da vas ne progoni neko zbog političke odgovornosti, jer niste išli šest godina na posao, a primali platu. Vi ste najveći kriminalac grada Novog Sada i najveća kukavica. Vi ne smete da kažete da ste za most, za koji ste se zalagali, kada ste vodili grad, ne smete da kažete da li ste za crkvu, za nevino ubijene žrtve nacizma i fašizma. Jel smete da kažete da li ste za crkvu? Kupuješ glasove.)Čekaju nas novi izbori, Borislave Novakoviću. Pitajte gazdu levo od vas kada dođe u Skupštinu da li će vas kandidovati. Eto vas, eto nas i eto još jednog vašeg poraza i naše pobede.Čestitam Ani Brnabić. Bila je sjajan premijer i biće odlična predsednica Skupštine, a lopovi i kukavice treba da ćute, još malo glas da vam promukne pa ćete imati bolji tonalitet. Zahvaljujem poslaniku Vučeviću.Reč ima poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Kada čuje Ana Brnabić da je ovakvi napadaju, može da bude sigurna da je mnogo toga dobrog u životu i političkom radu uspela da postigne. Dakle, nije najveći problem što, naravno, neznalice ni toliko nisu ispratile, pa ne znaju, da i SVM podržava naš predlog i glasaće za Anu Brnabić, nego slušajte samo nekoliko reči, na šta je ukazao ovaj čovek kao veoma važno, a za šta se on zalaže.Razboritost, kultura, tolerancija, ne valja ulično ponašanje, ne valja ulični ili uličarski rečnik. Sad samo pogledajte tog čoveka. Reč je onome koji je u prošlom sazivu, u ovoj sali, pokazao isključivo vrištanje, divljanje, fizičke napade na druge narodne poslanike, ni sam ne zna koliko se puta zaletao ovde da se u pokušaju sa nekim fizički obračuna.

time što je pokazao sirovo uličarsko ponašanje, sirov uličarski rečnik.Juče na tom snimku kada je napadao ovde Stojana Radenovića i policiju čuje se ponovo kako psuje mater, kao Dragan Đilas nama kada smo došli da položimo

da kaže – uzmite moju karticu, glasajte u Skupštini Srbije, da li tada takođe psovao mater ili počeo da psuje mater tek ovih dana u našoj Narodnoj skupštini. Da priča o krađi bilo kojoj čovek koji je uspeo da ukrade ceo jedan bulevar, jer onda kada je uzeo sve te pare i stavio u svoje džepove onako sočno i opsovao mater svima nama koje je opljačkao u ovoj zemlji.Dakle, pokušao je da uvredi Anu Brnabić dodatno danas sa onim nekim aluzijama na sarmu, jel tako? Koliko je to pristojan čovek, koliko je to kulturan čovek, dovoljno vam pokazuje njegov glas. Otupeo od urlanja i vrištanja u prethodna dva dana. On sada zvuči kao da mu je neka sarma u grlu zapela, a dobro je dok je sarma, dok ne zapne ponovo neki bulevar.

Ono što je na početku gospodin Novaković rekao je u principu suprotno onome što su njegove kolege govorile juče i danas ceo dan, pa Boga mi i prekjuče, a to je da niko ni reč nije rekao o Ani Brnabić. Sad smo čuli da smo zapravo ceo dan pričali u superlativima o Ani Brnabić, tako da da, to je bilo i ja vam zahvaljujem na tome što ste bili korektni pa bar nešto rekli istinito, negde vam se to omaklo, ali u svakom slučaju tu je tačno za razliku od onih koji su danima govorili da ni reč nismo rekli, da se stidimo, da ovo i ono, to apsolutno ne stoji.Što se tiče tolerancije u parlamentu, ja zaista smatram da je poslanik u pravu, ali do te tolerancije će najbolje doći ukoliko on bude kontrolisao svoje ponašanje, zaista. Dakle, vi ste promukli od vikanja u protekla dva dana. Dakle, još ovaj dan da prođe, vi sutra nećete moći da govorite.

povedite računa o svojim izrazima. Dakle, apsolutno nije sporno da o tome svemu razgovaramo. Ja verujem da kada je Ana Brnabić rekla da pruža ruku za razgovor, mislila je i na to, ali ako ćete o tome da pričate, pričate o sebi za početak.Evo, pogledajte, kolega koji je maločas govorio o tome kako treba da bude red, kako treba da bude tolerancija, kako treba se pazi, pogledajte ni jednom nisam govorio da nije dobacivao, da li je ustajao, kao u slučaju sada kada je dobacivao kolegi Vučeviću ili je sedeo, ali ni jednom se nije desilo da nije dobacio, evo vi ste mi svedoci.Potpuna objektivnost predsednika parlamenta, to možda može u Engleskoj gde predsednik parlamenta nije partijski kadar, da tako kažem, jer je to tamo spiker, a to što vi želite ovde taj model da primenite, imali ste mogućnosti da primenite kada ste upravljali parlamentom, kada ste birali, recimo, Olivera Dulića. Nešto se ne sećam da je bio objektivan prema svima, a da ne pričamo o Gordani Čomić.

sam bio? Kad? Prošle nedelje? Pretprošle nedelje? Išao sam da obiđem „Rubin“ u Kruševcu. Kažu da će da te stave kao maskotu na nalepnicu na vinjak.Pričate vinjak.Pričate ponovo jednu te istu stvar. Prošli saziv ste započeli kao i ovaj istom pričom, istom laži, dakle sad ste dodali novu. To što sam ja rekao za patrole, ja sam rekao prilično jasno, a ne kažete šta je bilo pre toga. Ne kažete da je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine tražio da jezičke patrole obilaze gradove po Vojvodini da utvrđuju da li se govori Mađarski, svuda gde na to postoji

Balint za to zna, a onda kao odgovor moj na to je bio - okej, ako je to tako onda ćemo da proveravamo i da li se svuda govori srpski, jer je srpski zvanični jezik ove zemlje koliko ja znam.(Borislav A šta ako Srbi ne govore mađarski?Ono što ste slagali, brutalno slagali, to je da sam ja rekao da će da se ide po kućama, govorilo se i u jednom i drugom slučaju o institucijama u kojima postoji obaveza, a to što ste vi slagali, pa dopisali,

Troje mladih ljudi sa rančevima na leđima obilaziće Vojvodinu i utvrđivati da li se govori mađarski i kako se govori mađarski. Rekoh, po ugledu na to, proveravaćemo ovo. Šta je tu problem?Znate šta je problem? Što su te patrole stvarno postojale i što postoji izveštaj tih patrola, ali samo u ovom prvom delu. O onome što sam ja govorio ne postoji ništa, ali vam to ne smeta jer ne može vama da smeta ništa što se tiče Srba i srpskog naroda. Vi ste bili taj koli je glasao da Vojvodina bude država u državi.Vi ste hteli i to građani treba da lažeš?)Apsolutno ne lažem.Vi ste tražili, gospodine Novakoviću, ako niste svesni toga šta ste tražili, tražili ste carinu, tražili ste da vi naplaćujete poreze na teritoriji AP Vojvodine, pa kad napunite 7% da ostalo prebacite

Evo, ponovo počinje čovek da viče. Tolerancija na delu, nenasilje na delu. Hoćete da još vičete? Hajde dok još malo tog glasa imate, iznesite to što imate, hajde vičite još „šovinizam“, hajde nastavite svoje. Hajde, izvolite.

ako već pričate o tome i tražite poređenje sa filmovima, onda i vi mene podsećate na film „Zvonar crkve Notr Dam“, „“Kvazimodo“. To je slika i prilika na koju vi podsećate ili „Fester“ iz „Porodice Adams“. To su slike na koje vi podsećate. Kako vas nije sramota da tako uopšte razgovarate? Kada vam se sad odgovori, vaši se bune. Nije prijatno, jel? Pa kako možeš to da kažeš, kako može ovo, kako može ono?Vi jednostavno morate da shvatite da za taj vaš bezobrazluk nećete dobiti razumevanje niti ćete dobiti popust. Dakle, ako hoćete tim jezikom da razgovarate, odgovoriću vam na taj način. To što sam ja smiren za razliku od vas i pristojan za razliku od vas, to je valjda stvar kućnog vaspitanja i verovatno psihičkog stanja. Kad ste vi u pitanju, posebno ovog drugog, ali da ne okrenemo onda i na to u pravcu gde vodi to psihičko stanje, bar kada ste vi u pitanju u kom pravcu će na kraju da dovede.Što se tiče vaše pobede na izborima u Beogradu, odnosno u Novom Sadu, ako vi pobedite na izborima u Novom Sadu, vi kao Borislav Novaković, onda mi ne da nismo zaslužili da budemo vlast, onda smo zaslužili da ne budemo uopšte u Skupštini. Ako nas pojava kao što ste vi pobedi, Ako nas pojava kao što ste vi pobedi, mi zaista smo onda nešto mnogo zabrljali i mnogo liše uradili.Prema tome, vi niste u stanju da pobedite nikoga. Vi ne predstavljate nikoga. Vi ne predstavljate ništa. Vi ne predstavljate i ne govorite čak ni u ime cele vaše koalicije u Novom Sadu. Vi govorite isključivo u vaše ime. Što pre to shvatite, biće vam lakše da ne pretite nikome, da ne govorite ljudima šta će biti kad vi pobedite, jer vi pobediti nećete.Ko će da bude kandidat, to ćemo tek da vidimo, vaš kandidat. Vi biti nećete, tu vam stojim dobar. Vi sigurno nećete biti kandidat za gradonačelnika Novog Sada, evo sad ćete da vidite. Ja vam kažem da nećete biti. Ja vam kažem da nećete biti kandidat za gradonačelnika Novog Sada, nema šanse. Tako da nas vi ni pobediti nećete. Da li će nas pobediti ovaj ili onaj, to ćemo imati tek prilike da vidimo.Juče kad sam pitao lidera vaše koalicije da li će da kaže da je Bora Novaković kandidat za gradonačelnika Novog Sada nasmejao se čovek. To vam je odgovor šta ćete vi da Što te to boli?)Niti me brine, niti me kopka. Zato što vi konstantno govorite kako ćete vi nekoga da pobedite. Ja da se pitam, ja bih vas stavio za sve kandidate sa vaše liste, ali ne pitam se ja, nažalost, ne pitam se ja.To gde se ja pitam ili ne to vi ne znate, šta se ja pitam i ne pitam to vi ne ja sam tu potpuno saglasan sa vama, ali nećete. Ja se žalim, ja se ne hvalim. Meni je žao zbog vas, ali vam to kažem iz razloga što treba da prestanete da umišljate da ste kandidat.Tako je, ja se trudim da vam pomognem, jer ja stvarno mislim da je vama potrebna pomoć, jer ovako se ne ponaša čovek kome nije potrebna pomoć. Ovako se ponaša čovek koji vapi za tim da mu se pomogne.Dakle, prestanite sa tim da umišljate da ste nekakav kandidat. Niste i nećete biti, na moju veliku žalost, prestanite sa tim da umišljate da mnogo bitni, da ste veliki političar i ne znam ni ja šta. Ponašajte se u skladu sa tim, a ako gledate i tražite s kim ćete da poredite druge pogledajte sebe u ogledalo za početak, pa sebi nađite poređenje. Meni najviše na Kvazimoda ličite. Hvala.

Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih zamolio cenjene kolege iz opozicionih stranaka da ne pokušavaju da uvuku…Replika, nije Poslovnik, Poslovnik, replika.Kao prvo moram, molim vas da ne dobacujete, nisam ni ja dobacivao. S druge strane molim vas da ne pokušavate da nas uvučete u neki nepostojeći konflikt.Nas ne zanima ko je i šta govorio pre 10, 15, 20 ili 30 godina. Kad bismo se time bavili mogli bismo i o vama da kažemo što šta, ali se mi bavimo

Postignuto je političko pomirenje, nacionalno pomirenje, istorijsko pomirenje pre 10 godina. O tome smo razgovarali, govorilo u ovoj Narodnoj skupštini u prošlom sazivu i ako treba da ponovimo ponovo ćemo da ponovimo.Srpska napredna stranka je bila spremna na neke korake na koje vi iz kukavičluka nikada niste bili spremni kada ste bili u mogućnosti da budete spremni na te korake kada ste bili na vlasti i kada smo i vas molili da stavimo van snage neke uredbe iz 1945. godine kojima je celokupna mađarska zajednica bila žigosana kao fašistička nacija i Vlada Aleksandra Vučića je 2014. godine te uredbe stavila van pravne snage i nakon toga smo se mogli skoncentrisati na zajedničke projekte, na razvoj infrastrukture.Za razliku od vas da vam kažem čime se mi bavimo. Ja sam u Subotici juče primio čelnike Srba iz Mađarske. Mi razgovaramo o tome šta možemo zajednički uz pomoć Vlade Srbije i Vlade Mađarske da uradimo da bi bila što bolja pozicija i Srba u Mađarskoj i Mađara u Srbiji i to je što nas interesuje, a ne ono šta je bilo pre 10, 15 ili 20 godina. Hvala.

imaćete jedan jako veliki i težak zadatak, a to je da Narodnoj skupštini vratite ugled i dostojanstvo koje joj pripada i po zakonu, zato što otkad konstituišemo ovu Skupštinu neprestano se urušava ugled Narodne skupštine od strane bivšeg režima.Jedan iz bivšeg režima, inače francuski građanin kaže – a, kad je to bio kordon policije u Narodnoj skupštini? Kada su se to narodni poslanici bivšeg režima zaletali za sto predsedavajućeg?

zaustavi.Urušavanje ugleda parlamenta nastavljaju i mlade kolege narodni poslanici. Sad možete da zamislite da svršeni student, znači diplomirala je Fakultet političkih nauka, izađe ovde, inače to je onaj fantom iz Vranja koji se doselio u Beograd, i ovde kaže da kandidat za predsednika Narodne skupštine nazaduje u svojoj karijeri zato što je obavila funkciju predsednika Vlade Republike Srbije. Pa, znate šta pričate? Pa to kaže osoba koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, koja je bila u studentskom parlamentu. Pa zar to nije urušavanje dostojanstva Narodne skupštine. Pa ne zna da je predsednik Narodne skupštine po funkciji jači od predsednika Vlade. Pa koga biramo mi? Jel nas bira predsednik Vlade ili mi biramo predsednika Vlade i Vladu?Sad moram da postavim pitanje pošto na istoj listi su bila i dva njena profesora - da i zbog njenog političkog angažmana ne znam i da su joj ocene poklonjene? Vi vičite „u“ jeste, ali znam da kod tih istih kolega profesora studenti koji ne učestvuju i ne podržavaju njihovu politiku ne mogu da polože ispit i polažu pred komisijama. Ima dokaza, nemoj da mislite da se kolege studenti ne javljaju kod narodnih poslanika. E, sad, kada imate takve poslanike u Narodnoj skupštini, gospođo Brnabić, imaćete ozbiljnih problema da vratite dostojanstvo Narodne skupštine koji ovi urušavaju.Druga stvar, kada neko započne diskusiju o Kosovu, kad biramo predsednika Narodne skupštine i ovde izlazi demonstrativno mi pokazuje table RSK, RSK, RSK, pritom je bio savetnik ministra za Kosovo i Metohiju, pregovarao sa šiptarima, francuski građanin Miloš, i kad su izašli iz njegove kancelarije sa njegovih pregovora proglasili nezavisnost, jel to patriotizam?Pazite,

ubijali su ih samo tri dana. Ja sam čuo to kada je rekao. Samo tri dana su ubijali šiptarski teroristi Srbe, a onda je to šta – patriotizam?

Ili još bolje, to je patriotizam po njima, pošto Kurti skida srpske državne tablice, ajde mi da skidamo Kurtijeve tim istim Srbima, da budemo isti kao Kurti, jer između njih i Kurtija nema nikakve razlike.O predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pričaju isto što priča i Kurti. U čemu je razlika? Ovi pričaju isto što pišu po hrvatskim portalima koji prekriveno gaje ustaštvo, pričaju o nekakvim izborima krađama. Sada moram da pitam nešto kolege poslanike. Ako pričate ono što govore Šiptari i Kurti, ako pričate ono što piše po hrvatskim portalima, o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ako ne priznajete izbornu volju svog naroda, ako tražite da vas na vlast dovedu pripadnici drugog naroda i drugih institucija, a šta ste nego izdajnici? A šta ste nego izdajnici?Sada, kolege poslanici, da biste u svom ludilu otišli korak dalje doživeo sam ovde da mi preti i meni i svim kolegama narodnim poslanicima ortak Dragana Šolaka, onaj što je zarađivao dva evra u sekundi. Ako niste znali, dan ima 86.400 sekundi, pa pomnožite sa dva evra. Dok izgovorim ovu rečenicu taj čovek bi za 10, 15 evra bio bogatiji.Pa kaže ovako – ali umesto da vam dokazujem vaše laži, ja vas upozoravam da ću na svaku vašu laž odgovoriti istinom o jednom od vas. Jel to nije pretnja? Šta treba, da ne smemo da spomenemo njegovo ime? Šta će, da nas provuče kroz „toplog zeca“ preko njegovih medija? To ide još i dalje. Da vas upozorim, ako budete lagali o meni, opet on, nastaviću da govorim istinu o vama, preko svojih portala, pa je dao čovek sebi za pravo da bude još bezobrazniji i još više da bude drzak, kaže da mi u Srbiji pravimo tri puta skuplje puteve.Evo ovako to izgleda. Južni krak Koridora 10 ima 36 mostova, ima 2,8 kilometara tunela i košta 350 miliona evra, što je barem dva puta jeftinije nego Most na Adi koji je on napravio. Ili hoćete o Koridoru 10 – Istočni krak, koji ima 90 kilometara i koji je koštao opet manje nego taj vaš Most na Adi.I da znate, nemojte da pričate više o tome da vas neko krade na izborima. Narod meri rezultate.

Zato što je 500.000 ljudi gubilo posao za vreme vaše vlasti.Prema tome, građani Srbije mogu da budu sigurni da poverenje koje smo dobili od njih nećemo da prokockamo. Nastavićemo da izgrađujemo Srbiju, da gradimo auto-puteve, da gradimo škole, da gradimo bolnice, da otvaramo fabrike, zato što Srbija ne sme da Stane.

tu.Dajem reč poslanici Nataši Jovanović.Izvolite. **Nataša Jovanović** Poštovani gospodine predsedavajući, poštovana gospođo Brnabić, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije je izuzetno važna stvar za predstavnički dom. Govoriću, ako mi dozvolite, gospodine predsedavajući, o onome što je najvažnije i na šta ste vi pokušali da usmerite raspravu sa mesta predsedavajućeg, iako su pokušali fizički da nasrću na vas, a to je da govorimo o parlamentarnim kapacitetima i o ulozi Narodne skupštine Republike Srbije uopšte. To je ono najvažnije, zbog građana koji nas gledaju.Meni su ovi ljudi prekoputa potpuno nebitni. U mojoj baš višedecenijskoj političkoj karijeri ovakvih i onakvih sa te strane, tog podaničkog, kmetskog mentaliteta, koji rade za interese drugih država, a protiv svoje zemlje bilo je raznih. Neki se ponavljaju, neki su otišli i drugačije se zovu, ali važan je momenat u kojem mi biramo Anu Brnabić za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i to je ono što građani Srbije očekuju od nas, oni koji gledaju prenos, oni koje sam ja srela jutros na putu do Narodne skupštine, da znaju šta je to što će ubuduće ovde da se dešava.Znate, nije neuobičajeno da poslanici opozicije imaju neke svoje performanse, ali da to rade kao neuspešni glumci, tako dodvornički i tako protivno interesima Srbije, da se dodvore Violi fon Kramon, nekom Šenahu ili Rotu, pa znate, to je nešto što će ući u istoriju beščašća i što pokazuje da ti ljudi nemaju elementarnu svest o onome na šta im opet i vi sa mesta predsedavajućeg ukazujete već koliko dana, šta je država, šta su državni i nacionalni interesi i kako da se izdignu iznad toga. Ja sam Anu Brnabić upoznala kada sam bila opozicioni narodni poslanik. Došla je kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i uradila epohalnu stvar za Srbiju i za građane Srbije i kao opozicioni poslanik to sam pozdravila, a sada sam ponosna što sam njen saborac na pobedničkoj listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ i što ona predstavlja preko dva miliona ljudi, a to je osnovna stvar koju ima Skupština, pored te zakonodavne uloge, da predstavlja legitimitet naroda koji joj je na neposrednim izborima svoju suverenost preneo.E zašto narod Srbije nije hteo u toj meri da prenese svoju volju ovima koji služe stranim centrima moći, pa šta da radimo? Što kaže kolega Jovanov, možda ova deca u jaslicama koja su sada, ova mala deca u vrtićima, za 20, 30, 50 godina, znate, točak istorije se brzo okreće, ali ja mislim da to ni tada neće da bude tako, a objasniću na kraju svog govora zašto takvi nikada ne mogu da idu tom stazom o kojoj vi pričate.Ana Brnabić je sa mesta ministra, a kasnije kao uspešan premijer u dva mandata uradila nešto što je Srbiji bilo potrebno. Posle pljačke, krađe, otimačine ovih žutih lopova i te dosovske koalicije, a pre toga, posle svega onoga što smo preživeli kao država i narod u vreme građanskih ratova za vreme sankcija, modernizovala je Srbiju i to je bio pokretač za sve druge članove Vlade. Na kraju mogu da budem i lična. Ponosna sam jer dolazim iz Kragujevca, gde je najveći dejta centar u ovom delu Evrope, možda jedan od najboljih u Evropi.I ne samo to, ona je u gradu gde sam rođena i gde imamo izuzetne mlade stručnjake i naučnike, univerzitetski centar, a vi ste predstavnik i pravi reprezent nauke i te intelektualne elite koja je kod nas u SNS, položila položila kamen-temeljac za izgradnju inovacionog distrikta koji će uposliti nekoliko hiljada IT stručnjaka, pored već dovedenog „Orakla“ i drugih kompanija, najpoznatijih u svetu, to je meni kao detetu, kao nekome ko je odrastao i živi u tom gradu, bilo nezamislivo.E, to su stvari koje ne dopiru do svesti ovih ljudi. Onda dolazimo do toga, znate, profesore, vi kao čovek najšireg obrazovanja, jer sam imala tu čast da sa vama razgovaram u više navrata na razne teme, znate da je ljudski um takav da ne može da bude neangažovan, on može da bude angažovan pozitivno ili negativno. I šta ste vi primetili sa mesta predsedavajućeg? Da su ovi umovi uglavnom negativno angažovani, mržnjom, ostrašćenošću, primitivnim ponašanjem, svime što je destruktivno za narod i za državu. Pa kako onda takvi ljudi da dobiju većinsko poverenje naroda? Složićete se da je to nemoguće.A zašto je naša lista dobila to poverenje naroda i zašto je Ana Brnabić danas kandidat ne samo 1.800.000 ljudi koji su glasali za listu „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, već preko dva miliona građana? Hvala vama, kolege iz naše koalicije, što ste podržali svojim potpisima da 156 narodnih poslanika kojima je narod na demokratskim izborima, na najčistijim izborima, preneo svoj suverenitet, danas glasa za jednu osobu kao što je Ana Brnabić da bude predsednica Narodne skupštine Republike Srbije. Ja sam apsolutno uverena da će svi ti ljudi, dakle i oni koji nisu glasali i možda nisu iskoristili svoje biračko pravo, biti ponosni na Anu Brnabić kada bude sela na to mesto.A zašto? Pa evo zbog toga što je ona i prilikom saznanja da je kandidovana od rukovodstva SNS pokazala pre svega, a to mogu samo ljudi i obrazovani i inteligentni i pre svega dobri ljudi, koliko je skromna. Ona je rekla – hvala mojoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću što me je predložio, ali ja tek imam da učim na tom mestu. Ne, draga Ana, vi ste za sve ove ovde doktor nauka za parlamentarizam, koji su prošli na izborima i za onog njihovog tajkuna koji je juče ovde drhtao i pričao gluposti, vi ste neko koji im je sa pozicije premijera pokazao kako treba da se ponaša u Narodnoj skupštini, kada ste im strpljivo, iscrpno, detaljno, argumentovano davali odgovore na sva njihova pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Ono što vas, pored svih tih ličnih kvaliteta, obrazovnih i svega drugog, kandiduje da na najbolji način obavljate ovu funkciju je nešto što do sada, eto, kada se vratim, kako je počeo Ivica Dačić od 1992. godine, ja sam u ovoj zgradi od 1996. godine, da premijer dođe na to mesto.Zašto je to važno? Upravo zbog uloge koje ima zakonodavno telo Narodna skupština. Narodna skupština Republike Srbije je supremacija vlasti kao nezavisna grana vlasti nad zakonodavnom. Ko bolje zna da kontroliše zakonodavnu vlast od žene koja je uspešno rukovodila Vladom Republike Srbije i da poduči i ove neuke koji ništa ne znaju, kao predsednik Narodne skupštine, kakva je njihova uloga, šta to radi parlament, šta su poslovi Narodne skupštine i šta može da radi jedan narodni poslanik?Onda dolazimo do onog mentalnog sklopa i stanja koje je jedan ovde priznao, koji se busao u grudi, moram da pričam, moram da govorim. Lepo je objasnio gospodin Jovanov, tu nema kapaciteta u tom mentalnom sklopu da shvate suštinu i ulogu Narodne skupštine Republike Srbije.Onda da dođemo dotle kako oni to očekuju da građani njima ukažu poverenje na ponovljenim beogradskim izborima? Vratiću se opet na ono što je prva iznela u javnost, naravno mi to znamo, ali napravila tu komparaciju, gospođa Brnabić. Kada su tražili stranu intervenciju u suverenoj državi, ona se vratila na 1914. godinu i ultimatuma Austrougarske koju je hrabra i odlučna Srbija odbila.Ja ću da se vratim samo jednu godinu unazad. Završili smo balkanske ratove, pobedili našom herojskom borbom ostvarili sve ono što smo možda vekovima pre toga sanjali. Da parafraziram kralja Petra I Karađorđevića koji je zahvalio junacima i rekao – oslobodili smo i osvetlili naše Kosovo. Samo 15 dana posle potpisivanja Bukureštanskog mira došla je srpska vojska u oslobođeni Beograd. Na hiljade ljudi, čitav grad je pozdravio te junake, jer su se borili za suverenu, nezavisnu Srbiju. I 911 godina posle toga, zar vi mislite da je svest srpskog naroda takva da za ovakve podanike glasa.Ne, ne, neće, nego će još više svojom olovkom i glasanjem na izborima 2. juna da potvrde ono što su potvrdili uskliknujući „junaci i oslobodioci 1913. godine“, da potvrde da jedino Aleksandar Vučić na mestu predsednika Srbije i mi kao njegovi saborci i Ana Brnabić kao dostojan reprezent dva i više miliona naroda koji je glasao za nas možemo da očuvamo državnu stabilnost, da se borimo za naše interese i da ne slušamo nikakve diktate spolja, a ovi će pre ili kasnije otići na smetlište istorije. Živela Srbija.Čestitam draga Ana unapred na izboru za predsednika Skupštine. reč poslaniku Goranu Petkoviću. govoreći o kandidatkinji za predsednicu Skupštine ne mogu da se ne osvrnem na pisani materijal koji nam je dostavio predlagač.Šta znači pohvala o Gerhardu Šrederu kao kolegi u savetodavno odboru „Vold O rezultatima rada kandidatkinje na prethodnoj dužnosti već su govorile moje koleginice i kolege, pa ću se zadržati samo na činjenici da kao čelna osoba izvršne vlasti ništa nije učinila u vezi sa pojavom naoružane paravojne formacije na ustavnoj teritoriji Republike Srbije u selu Banjska.Takođe, obavljajući tu dužnost više godina i mandata podržavala je i zalagala se za iskopavanje litijuma u Srbiji, a govorila je i o žabi koja se ugleda na konja Ćutu, kao i o prosipanju bisera pred svinje, zbog čega mi je, bez obzira na neprimernost takvih izjava izuzetno drago što sam među pomenutima, odnosno uz njih.Bilo njih.Bilo bi lepo da kandidatkinja odustane od ovakvih i sličnih misli i izjava, ali svi znamo da je to nemoguće. Zbog toga će, između ostalog, moj glas biti protiv.

Hvala vam.Samo da skrenem pažnju svim građanima Republike Srbije da ste se vi u vašem govoru, koji je možda bio dva minuta, da ste našli za shodno od svega onoga o čemu mi pričamo, mene kao kandidata za predsednicu Narodne skupštine, da napadnete Srbe na Kosovu i Metohiji. U dva minuta vi ste napali Srbe na Kosovu i Metohiji, koji se bore protiv okupatora, koji predstavlja Aljbin Kurti i njegove naoružane formacije.Da li je uopšte realno da vi pričate u Narodnoj skupštini Republike Srbije iste stvari koje priča Aljbin Kurti? Ne verujem da vas sramota nije pred građanima Republike Srbije.Da, ponudila sam dijalog i moja ruka će uvek biti ispružena, ali da vam kažem, uvek, ali uvek ću odgovoriti na antidržavnu politiku. Hvala gospođi Ani Brnabić.Dajem reč poslanici Jeleni Pavlović. Uvaženi predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, vladajuća većina ima potpunu i apsolutnu većinu u ovom parlamentu i mi vrlo dobro znamo da sve što predloži da će verovatno biti izglasano, ali imamo obavezu da ukažemo iz kojih razloga smatramo da Ana Brnabić ne može i ne treba da bude predsedavajuća Skupštine Republike Srbije.Prvi razlozi su ustavne prirode. Ana Brnabić je premijer u tehničkom mandatu, ali njen mandat još uvek nije prestao. Ustavom Republike Srbije, članom 128. je definisano sledeće,

istim članom 128. je definisano – članu Vlade mandat prestaje pre isteka vremena na koji je izabran konstatovanjem ostavke. izglasavanjem nepoverenja i tri razrešenjem.Kao narodnom poslaniku nije mi poznato da je ova Narodna skupština konstatovala ostavku gospođe Ane Brnabić. Iz to razloga za mene ona je još uvek premijer Vlade u tehničkom sazivu i ne može da bude ni narodni poslanik, a ne može samim tim da bude ni predsedavajući Skupštine. Dakle, neće vama biti prvi put da kršite Ustav, ali ja iskreno verujem da će ovo biti vaš poslednji mandat.O mandat.O Ani Brnabić kao ličnosti nismo imali priliku da od predlagača dobijemo biografiju, morali smo sami da je tražimo. Ne, mi je kao poslanička grupa nismo dobili. nakon što je završila Petu beogradsku gimnaziju, 1994. godine je otišla na školovanje u Ameriku i završila studije poslovne administracije. Ono što mene buni, a kao narodni poslanik želim da znam je koji je tačno univerzitet završila, obzirom da se pominju dva različita Univerzitet Northwood u Mičigenu i Hal iz Velike Britanije. U istom vremenskom periodu, a možda su to neke izdvojene jedinice, ali zaista moramo da znamo koju tačno školu je završila premijerka, mene to kao narodnog poslanika izuzetno interesuje, da ne bi došli u situaciju da imamo na visokoj funkciji nekoga kao što je bio Tomislav Nikolić koji je upisao prava, a završio ekonomiju.Godine 2001. Ana Brnabić se vraća u Srbiju i počinje da radi za Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID). Po onome što se može pronađi na izvorima, na internetu u toj agenciji je ona angažovana sve do 2011. godine i kao jedan od svojih većih uspeha po sopstvenom navođenju je osnivanje NALED-a, takođe nevladine organizacije koja pored USAID i GIZ-a, odnosno te tri međunarodne organizacije danas su zamenile potpuno narod Republike Srbije. Svaki zakon koji se u ovoj državi donose, donese se onako kako kažu USAID, GIZ i NALED. Po meni ta činjenica je vrlo bitna za opredeljenje da li Ana Brnabić može da bude predsedavajući Skupštine Republike Srbije jer cela njena biografija je rad za isključivo strane interese.Nakon ovoga Ana Brnabić radi 2011. godine se zapošljava u Continental Wind da bi od 2013. godine postala i direktor te kompanije, sve do 2016. godine kada postaje ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i od 2017. godine kreće njena karijera kao premijer Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, ono čime se Ana Brnabić istakla pre rada za Republiku Srbiju je rad isključivo u interesu stranog kapitala i to je nešto čime se Ana Brnabić očigledno ponosi.Ono što mi kao građani Republike Srbije smatramo je da neko ko treba da bude narodni poslanik i ko treba da vrši visoke funkcije u ovoj državi treba isključivo i samo da brine o interesu naroda Republike Srbije.Vladajućoj stranci su puna usta rodoljublja, a ono što u praksi zatičemo je potpuno nešto suprotno.Ana Brnabić, protiv koje, da se ogradim, nemam ništa lično, sve je isključivo političko i profesionalno, se ponosi da je deo novih lidera za Evropu Svetskog ekonomskog foruma. Ona je ta u čijoj Vladi je osnovan Centar za Četvrtu industrijsku revoluciju, čime se Srbija, pored Ruande, Azerbejdžana, Kazahstana, Indije, Malezije i sličnih nerazvijenih zemalja, svrstala u red zemalja koje su predviđene za eksperimente u funkciji Četvrte industrijske revolucije i novih globalnih trendova.Ana Brnabić je takođe neko ko se aktivno zalagao dok je bio u Engleskoj da se ovde vrši eksploatacija litijuma i na neki način podržava rad kompanija "Rio Save" i "Rio Tinta", sada se zalaže za EKSPO 2027. od koga će Srbija imati samo korist onoliku koliko je svrstana u marketing vladajuće kompanije.Na neki način mi je drago da je Ana Brnabić kandidovana da bude predsedavajući Narodne skupštine, jer je time ogoljena potpuno Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije, koji konstantno i neprekidno radi u interesu velikog kapitala i velikih međunarodnih korporacija, a na štetu naroda Srbije. Hvala vam.

u potpunosti razumem je problem što je neko radio u stranim kompanijama. Ogroman broj ljudi danas u Srbiji radi u stranim kompanijama. "Rubin" vinjak nije strana kompanija, to je domaća kompanija. Znači, onaj ko radi u "Rubinu", može da bude, a onaj ko ne radi u "Rubinu" nego u stranoj kompaniji, taj ne može da bude. A onaj ko troši "Rubin" vinjak, e, taj može da bude lider Ekološkog ustanka. I

je, pa će da se vrati. Znate šta je najluđe tu? Da vi postavljate to pitanje, vi dođete na pet minuta ovde ujutro posle prvog vinjaka, napravite haos, pa onda odete na drugi, treći, četvrti i peti, pa kada to završite, onda opet dođete da pravite haos, pa nastavite onda dok ne ispraznite flašu i onda dođete da napravite potpuni cirkus i tako dve godine i sada vi zamerate što je neko izašao napolje, pa će da se vrati, evo tu su joj stvari, tu joj je beležnica, tu joj je olovka, vratiće se,

sto posto, nemoj da brinete ništa.Za razliku od vas i ovih vaših, mi ne izlazimo iz sale kada neko govori o nama, mi nemamo problem da sedimo i slušamo, tako da uživajte sada.Ko sada dobacuje, ne vidim, čujem glas, ali ne vidim ličnost, Kozma bez Damjana?

eventualnog sukoba interesa, o tome smo govorili dva dana niste bili u sali, da ste bili, čuli biste sve odgovore, pa i to, da svi ljudi koji su ovde imaju mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, koja je jedina vlasna da o tome odluči i vrlo jasna stvar, nije prvi put u istoriji parlamentarizma, dešavalo se i u prethnodnom i u onom tamo mandatu, dešava se već dugi niz godina i ne treba nikakvo novo tumačenje poslanika koji očigledno nemaju dovoljno iskustva.Najzad, da ne dužim, da li ćemo ili nećemo biti na vlasti, odlučiće narod, niko drugi. Građani na izborima, mi u svakom slučaju da bismo tu podršku dobili nećemo pričati da je zemlja ravna ploča, niti da letimo zmajevima, ali ćemo nastaviti da radimo, pa i da dovodimo te strane kompanije koje će zapošljavati naše građane, od kojih će im davati plate, da oni mogu da izdržavaju svoje porodice, jer je to naš posao,

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Žao mi je što gospođa Brnabić nije prisutna tu, da je direktno u oči gledam, kada je ona na dnevnom redu, budući da se najmanje polemisalo o njoj ova tri dana.Ana Brnabić je pre izvesnog vremena izjavila da se raduje novoj ulozi u parlamentu, i da će da jača veze sa evroparlamentarcima. Dakle, ni nakon obavljene ministarske funkcije, a bogami ni tri premijerska mandata, ona još uvek nije bila kadra da savlada da ona vrši ili obavlja javnu funkciju, a ne filmsku ulogu. Da li je posredi lapsus, kojima je gospođa Brnabić inače vrlo sklona, ili pak nesvesno priznanje da je politički život Srbije jedan film koji ima samo jednog scenaristu, reditelja, režisera, filmskog kritičara, kamermana, ali i glumce kojima čovek pod kodnim imenom "oskar", dodeljuje oskare za trećerazredne političke funkcije.Gospođa

koje su povezane sa izborima.Prvo, gospođa Brnabić nedavno je rekla, da u Srbiji nikada, ali nikada vlast neće da se menja na izborima, čime je dala legitimitet izbornoj krađi i istu najavila.Drugo, najavila.Drugo, gospođo Brnabić, takođe ste rekli da ćete da jačate veze sa evroparlamentarcima. Budete li ih jačali na isti način, kao što ste vređali evropske posmatrače izbora, slobodno možete da očekujete novu rezoluciju Evropskog parlamenta poput one rezolucije o izbornoj krađi u Srbiji, koju ste uporedili sa ultimatumom Austrougarske, upućenoj Srbiji 1914. godine, ali građane Srbije da podsetim da im vratim malo istorijsko sećanje, 1914. godine, jedna mala Srbija imala je jednu Milunku Savić, a samo vek docnije ima Anu Brnabić. To je dokaz našeg političkog, moralnog, kulturnog pada i dokaz, da naših predaka odavno nismo dostojni.Jedina referenca koja kandiduje Anu Brnabić za novu javnu funkciju je činjenica da je ona evet efendija Aleksandra Vučića, koja na svako klimnuće glavom veruje svojim celim bićem i to je prečica za sve političke funkcije.Ja moram da priznam da je meni gospođa Brnabić bila simpatična, kada se pojavila kao jedno sramežljivo biće, kao jedna liberalka, koja je trebalo da bude, da li smokvin list za EU, i za gajenje ljudskih prava i sentimenata različitosti u Republici Srbiji, i žao mi je da konstatujem da je danas postala neoradikalka sa takvim govorom mržnje, na kom bi joj pozavidela i Nataša Jovanović.Suma sumarum, smatram da Ana Brnabić, na osnovu svog celokupnog političkog angažmana u proteklih osam godina, nije dostojna da bude predsednik Narodne skupštine zato što je ona direktan saučesnik ovog režima u tome što je Srbija danas razvaljena država koja se nalazi na prvom neslavnom mestu u Evropi po padu građanskih sloboda. Treća je u Evropi po stopi organizovanog kriminala. Visoko naponska korupcija, prevashodno politička korupcija je ono što nas guši. Građani Srbije udišu najzagađeniji vazduh zbog kog im se, između ostalog, smanjuje životni vek.Vlade na čijem čelu ste vi bili u ratovima su predavale južnu srpsku pokrajinu. To su sve impresivni rezultati vaše trećerazredne premijerske uloge.Zahvaljujem. ima poslanik Života Starčević, povreda Poslovnika. Poštovani predsedavajući, reklamiram povredu Poslovnika, član 107 – povreda dostojanstva Narodne skupštine.Moram da izrazim, zaista, žaljenje što je koleginica svoje prvo obraćanje izložila u jednom ovakvom tonu. Razumem ja mladost, razumem polet, ali ne razumem činjenicu da… Ovo što je mlada koleginica rekla kada čujemo to nama neprijatelji drugi ne trebaju, znate.To je narativ koji sam ja slušao od njenih kolega prethodnih godina i u Evropskom parlamentu i u raznim međunarodnim forumima, kada vi optužite državu Srbiju da je, u ovom konkretnom slučaju rečeno, razvaljena država, da je zarobljena država, kao što je pričao recimo gospodin Lazović, žao mi je što nije tu, pre godinu dana u Evropskom parlamentu. To je narativ članova naše delegacije, naših parlamentarnih delegacija. Upravo sam o tome pričao prekjuče kada sam izlagao.Znate, više vremena trošimo da ubedimo naše domaćine, strance da ovo što izgovaraju poslanici, kao što je izgovorila mlada koleginica, nije tačno nego što znanje, energiju koristimo da nešto dobro uradimo za državu Srbiju. To je ona katastrofa o kojoj sam ja pričao i ona loša praksa koja je postojala do sada i koju, buduća predsednice, moramo da izmenimo dalje u radu narodnih poslanika.Neću da ulazim u to da žena ili devojka, nebitno, uglavnom ženi kaže stvari koje je koleginica izgovorila. To je zaista strašno. To je degradirajuće za žene.Znate žene.Znate šta, jednostavno, još jednom da ponovim – kada nam ovakva izlaganja dođu na red nama neprijatelji ne trebaju.Hvala.

u gimnazijama i u srednjim školama, to je već ozbiljna rasprava. Ali, ne radi se ovde o tome, radi se o tome da upravo ovaj koji se smeje, da tako kažem, je nosilac te politike koju dama koja je prethodno govorila predstavlja, a to je politika izdaje, to je politika svega najgoreg što može neko da uradi za svoju državu i svoj narod.Znate, vi njega ne poznajete, ali ja ga znam. Ja sam bila člana Odbora za odbranu i bezbednost 2008. godine kada smo ovog lažnog NATO generala, Ponoša, pozvali da dođe u Dom Narodne skupštine i da nam podnese račun. Pitanja su bila vrlo nezgodna – zašto podriva odbrambenu moć Republike Srbije, zašto tako govori o visokim oficirima, zašto Vojsku Srbije želi da ukine, po čijem nalogu prisluškuje. Naravno, kako to sudbina namesti, samo nekoliko godina posle toga pojavi se, gospođo Brnabić, pošto vi njih učite stalno tim modernim tehnologijama, ali eto, ogromna količina Vikiliks depeša. Možda ja u tom trenutku i neuka, ali pitam stručnjake, kao što ste vi, pa čudila se Slavica Đukić Dejanović, sedela sam tu na mestu potpredsednika Skupštine, šta ja to stalno tražim na laptopu. Tražim depeše. O čemu? O izdajnicima. O Ponošu i njegovoj družini i, sve ovo što je čitao gospodin Jovanov, kako ga je brifovao američki ambasador, kako je izdao svoju zemlju lepo objavimo, napišemo, ali, vidite, on se nije opametio.Umesto da se zavukao u mišju rupu, kao izdajnik, kao onaj ko je uništio srpsku vojsku, on se politički angažovao, pošto je bacio onaj torbičak Vuka Jeremića, prišljamčio se ovom tajkunu Draganu Đilasu i došao nama ovde sa ovom svojom neukom svitom da drži neke pridike. Ali, stvar da bude ozbiljnija, gospodine predsedniče, on dalje ide u izdaju. On se ponaša tako kao da niko ne zna ko ga i dalje plaća i za čije interese pojaviće se uskoro neke nove vikiliks depeše, pa ćemo videti sa kim pije kafu taj i sa kojima agenturama se sastaje kada izađe iz ove skupštinske sale, koji je pobegao iz rodnog mesta, iz Kninske krajine, koji je dezertirao, koji se lažno predstavljao, koji je uništio srpsku vojsku može samo da radi za neprijatelje Srba i da oko sebe gaji takve koji će da poštuju njegovu izdajničku politiku.Gospođo Brnabić, građani Srbije, njih preko dva miliona koji vas kandiduju da budete izabrani za predsednika, poštuju slobodu, nezavisnost i hrabrost

vam.Evo, ustaću da bi mogli da me gledate u oči, a i da pogledam ja vas u oči.Vama, vidim, nije bila dovoljna jedna rezolucija Evropskog parlamenta koju ste, kako se sami hvalite, uspeli da sami izdejstvujete, da molite po Briselu da bude rezolucija Evropskog parlamenta kojom se traži ukidanje suvereniteta vaše zemlje, naše zemlje, zemlje svih nas i ovog ovde Doma, Narodne skupštine Republike Srbije da bi Evropski parlament, jel, mogao da se suspenduje naše zakone, samim tim i ovaj parlament.Nije vam ta sramota bila dovoljna, nego danas, opet, u srpskom parlamentu vi valjda nama svima pretite novom rezolucijom Evropskog parlamenta. Da vam kažem ja sam rekla da ću se zalagati za uspostavljanje još boljih i sve boljih odnosa sa Evropskim parlamentom. Ja tamo imam prijatelje, imam partnere i njih poštujem.Da

Oni su nama neki prijatelji, neki nisu. Neki o Srbiji misle dobro, neki misle loše. Neki su, oni koji su vaši prijatelji i uz pomoć kojih ste izgurali tu rezoluciju, pre svega prijatelji Aljbina Kurtija i Prištine, neki su naši prijatlji. Svakako ćemo razgovarati sa njima i svakako gledam na njih kao partnere i oni takođe imaju pruženu ruku, ali rezolucije Evropskog parlamenta za mene kao narodnu poslanicu, nadam se sutra kao predsednicu Narodne skupštine, ne da nisu obavezujuće, nego me apsolutno ne zanimaju i nemojte tim novim rezolucijama da pretite srpskom parlamentu zato što time unižavate sebe kao narodne poslanice ovog ovog naroda.Hvala vam. Hvala, gospodine predsedavajući.Tačno je da sam upoznao gospođu Jovanović pre 15 godina u ovoj Skupštini. Povod za to upoznavanje je bilo zasedanje Odbora za odbranu i bezbednost. Ja sam se tada usprotivio onome što je radio tadašnji ministar odbrane iz redova tadašnje vladajuće stranke.Kao što sam se tada usprotivio većini, tako se protivim i danas. Zato što tada nije rađeno kako treba ja sam bio spreman da odem sa mesta načelnika Generalštaba i otišao sam. Nisam se pokajao i sve bih isto danas uradio.Ja sam se tada borio za interese ove zemlje, borim se i danas, tada protiv one vlasti, onakve ili njenog predstavnika tadašnjeg ministra, a sada protiv vas.Ja ni tada nisam polemisao sa gospođom Jovanović, neću ni danas. meni je stalo da ova Narodna skupština profunkcioniše, da ovde govorimo o ozbiljnim stvarima, a ne da se valjamo u blatu. Ja neću da se valjam u blatu sa gospođom Jovanović ni sa bilo kim od vas. Hoću da pričam o ozbiljnim stvarima.Način na koji ste vi počeli da pričate to nije ozbiljan način. Ja neću vas lično da vređam. Nisam ni tada radio, ni sada. I tada sam sa Šutanovcem raspravljao o stvarima od interesa za ovu zemlju, tako razgovaram i danas. Vi mene lično ne interesujete. To nije tema. To nije od interesa za građane ove zemlje.Hvala.

Znate, gospodine Ponoš, kada nemate argumentaciju za vašu izjavu, vi kažete - nećete da se valjate po blatu. Pa, bolje vam je bilo da ste se valjali da ste branili srpski narod, nego što ste pobegli. Bolje bi vam bilo da ne pričate o onome što je vaša velika bruka i sramota i što je posle i dokazano. Na kraju krajeva, posle par dana od sednice tog odbora gde smo vas mi raskrinkali i ja lično i i moje kolege, vi ste smenjeni.Evo, dozvolite, ja sam poverovala Draganu Šutanovcu, tadašnjem ministru odbrane, da ste vi prisluškivali ljude iz vojnog vrha, da ste to radili za interese stranih sila i sada ta autoprojekcija i ono što ste vi, vi govorite u ovim tajkunskim medijima da radi Vojno-obaveštajna i Vojno-bezbednosna agencija. Evo, tu ima ljudi, poput kolege Aleksandra Mrkovića i kolege Bečića, Đukanovića i Mrdića, koji su dugo godina kao parlamentarci u kontroli službi bezbednosti. Neka vam kažu, gospodine predsedavajući, da li je uopšte normalno da neko ko je izabran za narodnog poslanika optužuje najviše strukture vojske da prisluškuju u ovoj zemlji? Zašto bi to neko radio juče ili prekjuče, sada 2024. godine? zato što je na istom zadatku na kojem je bio i tada kada je izabran i kada je smenjen, da izdaje, da prodaje za šaku dolara i da radi ono što mu kažu njegove strane gazde.E, o tome ćemo da pričamo. To su argumenti i valjaćemo vas po vašem blatu koje ste vi napravili, gladne i bose vojnike, uništili preko, koliko Marjane, tenkova i vojne opreme, uništili namensku industriju. Od toga nećete da pobegnete. Hteli ste da budete kao prilepak Dragana Đilasa ovde poslanik, moraćete svaki put da odgovarate za to što ste uradili.Ja ovde branim interes i čast svakog srpskog vojnika i oficira i države Srbije, a vi branite interese vaših gazda. poslaniku dr Vladimiru Orliću. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine predsedavajući.Ja sam se javio za ono prethodno izlaganje kada je pomenuta naša poslanička grupa.Dirljivo je, stvarno, koliko su fascinirani Evropskim parlamentom i njegovim rezolucijama, naravno, znamo dobro, pre svega onim u Evropskom parlamentu koji se odazivaju na prezime Fon Kramon, Šider, Grošelj, Juratović, Picula, Rot. U svakom slučaju, sve ono što se rimuje sa Kurti, na bilo koji način u političkom smislu. To im je posebno blisko. Znamo iz kojih razloga. Nisu oni badava išli tamo da traže sankcije protiv sopstvenog naroda.Ali, pošto već toliko vole Evropski parlament i njegove rezolucije, dve rečenice vrlo zanimljive da podelim sa vama. Slušajte ovo, ovo je iz izveštaja jednog, veoma važnog. Velike probleme sa kojima se suočavaju mediji u Srbiji primetile su međunarodne institucije. Tako je Rezolucijom Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Srbije V7-0021, usvojenom 19. januara ove godine, izražena zabrinutost zbog pokušaja vlasti da kontrolišu rad medija i skrenuta pažnja na koncentraciju vlasništva i manjak transparentnosti u vlasničkoj strukturi medija. Kad kažu ove godine, znate na koju godinu misle, na 2011. godinu. To je izveštaj iz te godine i rezolucija Evropskog parlamenta koja govori o katastrofi u medijima te godine.Pominje se i Skupština Evropske federacije novinara i njihova zajednička ocena da su tada u Srbiji novinari osiromašeni, poniženi, ućutkani i uplašeni. Time počinje jedan važan izveštaj ,zove se Izveštaj o pritiscima i kontroli medija u Srbiji, to je poznati izveštaj Verice Barać.Pošto su pomenuli razvaljenu državu, sa ovim rečima počinje taj izveštaj, a onda krenete kroz njega redom, pa da vidite šta je bila razvaljena država u to vreme, sa čuvenom preprodajom sekundi preko partije, preko bratije, preko privatnih firmi, vašeg gazde, onog glavnog mislim, ne ovog što sedi ispred vas, sa zaradama puta 10, da vidite šta je razvaljena država kada se zloupotrebljava politika, pa se posluje lepo i masno i sa državnim institucijama i sa gradskim institucijama, čovek koji je bio gradonačelnik. To sve ovde lepo piše, sve sastavila Verica Barać. On je uzimao pare i od Skupštine grada Beograda i od gradskih sekretarijata i od svih kulturno-obrazovnih institucija u gradu Beogradu. Dakle, čovek je uzimao pare od onih koji su mu bili podređeni, kojima je šefovski komandovao. Da vidite šta je razvaljena država.Pošto ste pokušali da budete duhoviti i rekli – nekada smo imali Milunku Savić, a danas imamo Anu Brnabić. Znate šta je mnogo veća ironija danas? Na onom mestu na kom je nekada sedeo Radomir Putnik, u vaše vreme znate ko je stigao? Onaj neki Zdravko o kojem je govorila gospođa Jovanović malopre. A u klupama gde je nekada sedeo Ivo Andrić, danas ste vi. Za glavu da se uhvatite.